Prekršajnoga zakona je odlučivanje o krivnji počinitelja prekršaja bez vođenja postupka i to bez obzira na vrstu ili težinu prekršaja, a to je izdavanje prekršajnog naloga. Istina, prekršajni nalog je već bio uveden u zakon 2002. godine, ali se sada vrši s obzirom na iskustva stečena kroz ove četiri godine bitna reforma ovoga instituta i to na način da se sada određuje da tijela, tijela državne uprave kao što je recimo policija i druga tijela mogu obzira na ograničenja, odnosno na visinu kazne koja je propisana za pojedine kazne jer do sada se kazna mogla propisivati samo u onom donjem propisanom rasponu te kazne. Analize pokazuju zapravo da se kod izdanih prekršajnih naloga samo trećina išla je po prigovor, odnosno po pravnome lijeku pred sudove. Pojednostavljuje se također zbog toga i obrazloženje prekršajnog naloga, a ono što se sada predlaže je da se uvodi potpuno nova forma prekršajnog naloga, to je izdavanje obveznog prekršajnoga naloga čime su sva tijela uprave obvezna prije negoli idu sa optužnim prijedlogom prema sudu izdati protiv počinitelja prekršaja obvezni prekršajni nalog za prekršaje manjeg značaja. podrazumijevaju se prekršaji koji su propisani odlukom jedinice lokalne i područne samouprave za prekršaj propisan zakonom za koji je kao kazna propisana sama novčana kazna do tisuću kuna za fizičku osobu, 5 tisuća kuna za fizičku osobu obrtnika i 10 tisuća kuna za pravnu osobu. Ovlaštena tijela, dakle tijela državne uprave mogu izdati ovaj obvezni prekršajni nalog i ako je Zakonom za prekršaj propisana novčana kazna u iznosu veće od ovog iznosa, ako se …/Govornica se ne razumije./… kazne može izreći ova ovakva propisana kazna. U slučaju kada se podnese prigovor protiv ovako obveznog prekršajnoga naloga onda u takvom prekršaju odlučuje prvostupanjski Prekršajni sud, protiv takve odluke nije dopuštena žalba, dakle osigurana je pravna zaštita, osigurana je pravna zaštita putem Prekršajnoga suda, ali se time rasterećuje Visoki prekršajni sud i smanjuje dakako opasnost da takvi prekršaji, prekršajni postupci na kraju ostaju nesankcionirani jer ti prekršajni postupci zastare. Dalje. Jača se također i motivacija naplate novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja jer se novčana kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja ako je riječ o prekršaju za koji je propisana novčana kazna do tisuću kuna za fizičku odgovornu osobu, pravnoj osobi te od deset tisuća kuna za pravnu osobnu. Onaj tko plati neće se u tom slučaju prekršajno evidentirati. Isto tako se u bitnome mijenja i …/Govornik se ne razumije./… filozofija prekršajnoga postupka kao što smo rekli. Često se puta prekršajni postupak naziva kaznenim postupkom u malom što je i doista za ovakve vrste postupaka nepotrebno. nepotrebno. Jer čemu onda …/Govornik se ne razumije./… prekršajnoga postupka? Tako da se sada pravilo o vođenju glavne rasprave u prekršajnome postupku uređuju isključivo ovim zakonom i nema više supsidijarne primjene Zakona o kaznenome postupku. isto tako bitna novina je da se uvodi nova vrsta prekršajnoga postupka, a to je žurni postupak. On se može voditi za prekršaje gdje je propisana novčana kazna od deset tisuća kuna za fizičku osobu, trideset tisuća kuna za pravnu osobu i deset tisuća kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, kao i za postupak protiv maloljetnog počinitelja prekršaja, uhićenika, okrivljenika kojem je određeno zadržavanje, te okrivljenika koji nema stalno prebivalište i boravak u RH-a, kao i po prigovoru protiv obaveznog prekršajnog …/Govornik se ne razumije./… poticanja prekršaja. Prekršajni postupak dakle se time ubrzava kod ovakvih doista još u, kad govorimo o prekršajnim postupcima onih po po vrijednosti manjih prekršaja. I isto tako dokida se izvorni pravni lijek zahtjev za izravno preispitivanje odluke u prekršajnom postupku, zato što je već u takvim slučajevima po pravnome lijeku odlučivao Visoki prekršajni sud, pa onda u ovakvim slučajevima kod postupanja po ovome pravnome lijeku zapravo Visoki prekršajni sud dva puta sudi o istoj stvari, odlučuje o istoj stvari, što doista nije potrebno. Ne samo u prekršajnom postupku nego općenito u svim sudbenim postupcima jedan od načina odugovlačenja postupka i onemogućavanja donošenja odluke je institut izuzeća sudaca. Tako da se i ovim Zakonom o prekršajima, njegovim prijedlogom o odlučivanju o izuzeću

predsjednika suda, s čime se zapravo skraćuje procedura i bitno omogućava da se prekršajni postupak bitno dovrši. Znatno se povećavaju također i sankcije, opći minimum kazni koji se mogu izricati, novčanih kazni je povećan a tako i kazna zatvora. Najduža koja je dosada bila 60 dana, sada se povećava na 90 dana. Osobito za prekršaje koji su, predstavljaju povredu nasilja u obitelji i druge prekršaje koji su povezani sa nasiljem, teški prekršaji protiv okoliša i zlouporabe opojnih droga. Isto tako što se tiče procesnih instituta, institut žalbe se mijenja tako da više posebna žalba nije dopuštena u onim slučajevima kao posebna žalba kada se žalitelj može na to pozivati kod žalbe o glavnoj stvari. Kao npr. upravo kod izuzeća koje sam već ranije spomenula, gdje protiv odluke o izdvajanju zapisnika iz spisa predmeta. Također se produljuju zastarni rokovi i to kako za pokretanje prekršajnog postupka tako i za izvršenje prekršajne kazne, tako da od počinjenja prekršaja i pokretanja postupka sa jedne na dvije kod relativne zastare a sa dvije na četiri godine kod apsolutne zastare, odnosno kod izvršenja prekršajne kazne na dvije na tri godine. Isto tako u lepezi prekršajnih sankcija, to su kazne, to može biti novčana kazna jer se globa napušta kao suvišni institut jer imamo novčanu kaznu i kazne zatvora, te mjera sigurnosti se bitno mijenja i sustav mjera opreza. I proširen je katalog mjera opreza kao što su zabrana napuštanja boravišta bez dozvole suda, zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja, zabrana približavanja određenoj osobi i zabrana uspostavljanja i održavanja veze s određenom osobom, zabrana poduzimanja određene poslovne aktivnosti, privremeno oduzimanje putne i druge isprave za prijelaz državne granice sa zabranom itd., dana ovlaštenja ovlaštenim tužiteljima, tijelima državne uprave za njihovu primjenu i prije pokretanja prekršajnog postupka dakako te dano privremeno u trajanju od osam dana i onda o takvom produženju odnosno određivanju ove mjere može odlučivati samo sud. Uvažene dame i gospodo zastupnici! Ovo je ukratko i u bitnome o novom Prijedlogu zakona o prekršajima. Ja sam pokušala u uvodnom izlaganju samo navesti one bitne institute i novine za koje smatramo da ćemo u ovom prijedlogu zakona ostvariti ostvariti na način da će se prekršajni postupak konačno postati postupak koji se brzo i učinkovito provodi i da se nećemo u budućnosti suočavati sa postavljanjem pitanja svrhe vođenja prekršajnoga postupka kada oni koji su povrijedili norme ponašanja, pa makar i u prekršajnome postupku u konačnici ostaju nekažnjeni. Ovaj prijedlog zakona jest u prvom čitanju i dakako sve primjedbe, prijedlozi i zastupnika i kasnije u stručnoj raspravi mogu samo doprinijeti da ovaj zakon bude još bolji. Zahvaljujem. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za pravosuđe, predsjednik odbora poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite! Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažena gospođo državna tajnice. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 54. sjednici održanoj 24. travnja 2007. godine Prijedlog zakona o prekršajima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. travnja 2007. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. Uvodno ministrica pravosuđa istaknula je da je radna skupina Ministarstva pravosuđa predložila novi zakon uzevši u obzir inicijativu Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, te kritike stručne javnosti tijekom primjene u praksi Zakona o prekršajima. Novina koja se predlaže u pogledu rješavanja lakših oblika prekršaja je uvođenje obveznog prekršajnog naloga. Stajalište je da se svaki oblik kažnjive radnje pa i za djelo prekršaja treba osigurati sudsku zaštitu. Ovlašteni tužitelji obvezni su protiv svakog počinitelja prekršaja propisanog propisima lokalne i područne (regionalne) samouprave te za prekršaj propisan zakonom za koji je propisana novčana kazna prema stavku 1. točke 2. članka 239. izdati obavezni prekršajni nalog umjesto podnošenja optužnog prijedloga sudu. O prigovoru protiv obaveznog prekršajnog naloga odlučuje nadležni prekršajni sud. Predlaže se opći zastarni rok za prekršajni progon dvije godine od počinjenja prekršaja uz davanje ovlasti da se posebnim zakonima rok može propisati u duljem trajanju ali najviše tri godine. Rok zastare izvršenja odluka o prekršaju propisuje se isključivo ovim zakonom, tzv. rok relativne zastare izvršenja određuje se u trajanju od dvije godine a tzv. apsolutni rok zastare izvršenja određuje se u trajanju od tri godine. U pravcu ostvarenja načela ekonomičnosti procesa predlaže se niz procesnih novina. Najbitnija je novina da se vođenje prekršajnog postupka primjenom pravila o glavnoj raspravi bitno reducira na teže prekršaje dok se postupak za lakše prekršaje i postupci u posebnim slučajevima provode provode prema pravilima o žurnom postupku. Predlažu se bitne novine kod ulaganja redovnih pravnih lijekova. Novo uređenje žalbe karakterizira postavljanje granica ispitivanja prvostupanjske presude. Presuda se ispituje samo u opsegu žalbenih razloga stranke a o povredama materijalnog prekršajnog prava na štetu okrivljenika i nastupa zastare drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti. Otklanjanju se brojne praznine u odredbama o izuzeću, određuju se vrste odluka u prekršajnom postupku, predlaže se gotovo dvije trećine promjena sadašnjeg zakona. U raspravi su članovi odbora podržali prijedlog zakona. Mišljenje je da će predložene procesne norme doprinijeti bržem vođenju postupka i smanjenju broja zastara. Ocijenjeno je da je uvođenje obaveznog prekršajnog naloga pozitivan pomak u rješavanju problema lakših prekršaja. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese slijedeće zaključke: Prihvaća se Prijedlog zakona o prekršajima, I 2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi o Prijedlogu zakona o prekršajima uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga. Hvala. Hvala. Odbor za ravnopravnost spolova predsjednica odbora poštovana zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova je na svojoj 43. sjednici raspravio Prijedlog zakona o prekršajima. uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja upoznao je odbor s razlozima za donošenje ovog zakona a svakako je među važnijima otklanjanje brojnih slabosti, nedorečenosti i pravnih praznina uočenih u primjeni postojećeg Zakona o prekršajima. Ukazano je da se pooštrava prekršajno-pravna represija, povisuju se okviri novčane kazne i kazne zatvora te se zastarni rokovi produljuju. Odbor se osvrnuo na one odredbe zakona koje mogu i trebaju urediti pitanja zaštite od nasilja u obitelji. Slijedom toga u raspravi je ukazano da bi odredbu članka 33. stavka 7. trebalo proširiti i za najteže prekršaje počinjene u obitelji kako bi se osigurala mogućnost propisivanja većih kazni za počinjeno nasilničko ponašanje u obitelji. Također, iznijeti je mišljenje po kojem bi se u članku 130. koji propisuje mjere opreza trebao proširiti krug ukućana. Na primjer, na bivše bračne drugove, na djecu svakog od njih jer bi se na taj način izbjeglo pravno dokazivanje tko su sve ukućani. Mišljenje je također da bi dobro bilo da se dopusti strankama a ne samo okrivljeniku u postupku da podnose žalbu protiv rješenja. Nadalje, nužno je u članku 134. propisati izrijekom obvezu policiji da odmah o uhićenju obavijesti nadležno tijelo socijalne skrbi ako se radi o prekršajima povezanim s nasiljem u obitelji. Ta potreba koordinacije između državnih tijela proizlazi iz protokola o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji. Potom u članku 135. koji propisuje osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će se ponoviti istovrsni prekršaj dobro bi bilo zbog dokaznog postupka propisati osnovanu bojazan a ne osobite okolnosti kako je sada predloženo te dopustiti i tužitelju mogućnost podnošenja žalbe koji je istodobno i žrtva. Također je iznijeto mišljenje prema kojemu bi članak 184. trebalo urediti na način da se u postupcima vezanim uz nasilje u obitelji propiše obveza sudu da ovjerovljeni prijepis presude obvezno dostavi oštećeniku. Nadalje, odredbu članka 221. kojim su propisani uvjeti za vođenje žurnog postupka potrebno je proširiti i za prekršaje počinjenog nasilja u obitelji a sukladno i Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji ali i Protokolu o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji. Nakon provedene rasprave članovi i članice odbora jednoglasno su predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključke. Prvo, da se prihvaća Prijedlog zakona o prekršajima u prvom čitanju, te da se sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi upućuju predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga. Hvala. **Šeks, Vladimir Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Gospodine predsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Područje prekršaja doista je vrlo široko područje i kad pogledamo nemamo nijedan posebni zakon u kojem nemamo kaznene odredbe gdje nisu propisana određena prekršajna ponašanja, gdje nisu propisane određene kazne za takva ponašanja. I zato je ovo jedan vrlo bitan zakon jer je ovo temeljni zakon koji određuje institute vezano znači za cjelokupni sustav prekršaja. Zato je u svakom slučaju dobro da zakon ide u redovnu proceduru, da je on u prvom čitanju da znači do drugog čitanja se mogu popraviti određene stvari. Ono što ocjenjujemo zakon je već u ovoj fazi prvog čitanja dobro postavljen i vrlo je kvalitetno napisan i nomotehnički i rješenja koja nudi. Imamo Zakon o prekršajima koji je donijet 2002. godine, danas je 2007. godina. Doista, bilo je dosta vremena ovih pet godina da se i pokažu i dobre strane i loše strane ovog zakona koji je na snazi. Nedvojbeno je da postojeći zakon ima određene praznine, ima određene nedorečenosti, da predstavlja, da nudi određene institute koji usporavaju postupak i ako pogledamo danas kako sustav prekršajnog postupka funkcionira vidjet ćemo zapravo najpraktičnije najpraktičnije kada dobijemo prekršajni nalog uložimo pravni lijek, otvorimo prekršajni postupak kod nadležnog suda, nakon što nadležni sud donese rješenje o prekršaju pišemo novi pravni lijek. To ide na Visoki prekršajni sud i polako lijepo predmet uđe u zastaru. Tako da otprilike to je nekakva generalna slika kako danas sustav funkcionira. I ako to usporedimo sa ovim rješenjima koja se danas ovdje nude mislim da to tako više po ovom zakonu neće moći biti. Ovaj zakon doista nudi jednu jasnoću, jednu preciznost i nudi jednu brzinu postupanja. On otvara naravno vodeći računa da je došlo i do određenih negativnih ponašanja u društvu, ne znam, veći je broj izgreda na športskim terenima, povećan je broj prekršaja vezano za narušavanje javnog reda i mira. Nasilje u obitelji čitamo svaki dan, u tisku vidimo šta se pojavljuje i ovaj zakon omogućava i oštriju malo jaču represiju. Znači odgovor države na takva ponašanja. Međutim ono što je ipak vrlo bitno reći nije ključno i nije centralno pitanje da to budu nekakve preoštre kazne nego je bitno da taj sustav funkcionira. Bitno je znači da ta negativna ponašanja budu sankcionirana u postupku koji će biti u okviru onog vremena koji je zakon zadan. Zato nema dvojbe da će ovaj zakon dovesti do efikasnosti. Dovest će do toga da tim procesnim mogućnostima nećemo moći izbjeći prekršaj a posebno pozdravljamo su ovi novi instituti koji se ovim zakonom nude. To je žurni postupak i to je obvezni prekršajni nalog. sam potpuno siguran da će dovesti i do rasterećenja Visokog prekršajnog suda. Sasvim sam siguran da će doći do puno manje predmeta koji će završiti u zastari i s te strane u svakom slučaju za pozdraviti je ovakvu koncepciju novog Zakona o prekršajima. Kada pogledamo zapravo i na brzinu malo pređemo cijeli zakon nema dvojbe da su prekršajno-pravne sankcije puno bolje, puno bolje propisane i uređene. Znamo da u postojećem zakonu imamo propisanu i novčanu kaznu i globu. Iako nema nekakve suštinske i bitne razlike između ta dva instituta. Zato ovaj koncept i ovaj Prijedlog zakona briše globu uopće iz koncepcije. Također vidimo da je puno jasnije i puno kvalitetnije riješen zapravo sustav novčane kazne. Nije više cilj novčanu kaznu, ne znam ako se ne može naplatiti pa sada ponuditi hoće li osuđenik ići na, ići u zatvor radi toga što ne može platiti kaznu nego je cilj kaznu naplatiti. to je vrlo bitno i to je čini mi se dobra odrednica i dobra namjera zakonodavca da se kazna svakako ide prvenstveno pokušati naplatiti a tek onda ako to ostane bez uspjeha tek tada sudac ima veće ovlasti da eventualno se to zamijeni ili kaznom zatvora ili ovim dobrovoljnim nekakvim radom u interesu šire zajednice jer evo već smo toliko nebrojeno puta ovdje govorili da su nam i zatvori zapravo prepuni i da u njima sjede zapravo upravo i ljudi za neke ovako minorne slučajeve. Također su okviri za sankcije u prekršajnom postupku puno bolje određeni. Naravno puno su bolje određeni i sami subjekti prekršajnih postupka. To i okrivljenici znači i fizičke osobe i pravne osobe i obrtnici pa čak vidimo i jedan status ovih osoba koje nemaju status niti pravne niti fizičke osobe i za svaki od tih oblika propisani su posebni minimumi i maksimumi kazni koje se mogu određivati. Tako da je to isto jedna vrlo, vrlo bitna, bitna novina i jedna kvaliteta ovoga zakona da je precizniji i da znači za različite skupine propisuje i različite okvire. Zastare, čuli smo od državne tajnice propisana znači sada u širem opsegu iako ja vjerujem da sada kada imamo ovaj obvezni prekršajni nalog da po samom, po samoj toj, po samom tom institutu više ne bi trebale stvari ulaziti u zastaru. možda ćemo se čak i sa nostalgijom sjećati onih vremena kada smo mogli procesnim institutima ući u zastaru ali bojim se nakon stupanja na snagu ovog zakona da toga više naprosto neće biti. Ali cilj je urediti funkcioniranje pravne države i cilj je zapravo da se ponašamo u okvirima pravnih normi, a ne da ih izbjegavamo. Dakle stranke, sudionici su puno bolje precizirani i određeni. Kod ovlaštenog tužitelja sada vidimo imali smo nepreciznost i imamo nepreciznost u sadašnjem zakonu vezano za državnog odvjetnika kao ovlaštenog tužitelja. On je naravno zadržan i ovdje kao ovlašteni tužitelj. u praksi znamo da kod prekršajnog postupka državni odvjetnik ne nastupa tako često nego da su to uglavnom tijela javne uprave, da su to uglavnom upravna tijela koja podnose ovlaštene prijedloge za pokretanje prekršajnog postupka. Također i odredbe vezano za okrivljenika su puno bolje napravljene tako da okrivljenik se je li puno je, proširen je taj krug ili je zapravo bolje rečeno preciziran. Okrivljenik je fizička osoba, fizička osoba. Obrtnik, osoba koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću. Pravna osoba i s njom izjednačeni subjekti. Možda bi ovo «s njom izjednačeni subjekti» trebalo malo bolje precizirati da tu ne bude nikakvih zabuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Sve su to instituti koji su dosta dobro u ovom zakonu definirani. Također ono što je bitno reći bitno je poboljšan sustav pravnih lijekova. Pravni lijekovi u sadašnjem zakonu doista nisu najbolje pogođeni. Tu postoje i određene zabune. Onda vidimo i sustav izvanrednih pravnih lijekova. Sada je zaista postavljen na način da Visoki prekršajni sud u kratkom vremenu treba i o žalbi pa onda nakon toga opet u istom predmetu i o izvanrednom tom pravnom lijeku. Sada je to uveden jedan imovinski, jedan novčani cenzus nakon koga može ići ovaj izvanredni pravni lijek i također mislim da je to puno bolje, puno bolje precizirano. Što se tiče odredbi o samom, postupovnih odredbi o vođenju znači prekršajnog postupka. Svi znamo da je i sada zadržana ona supsidijarna primjena Zakona o kaznenom postupku. Međutim sada su precizirane neke odredbe tako da nam primjena tih odredbi Zakona o kaznenom postupku ne bi zakomplicirala stvar i ne bi nam dovela do toga da se radi primjene Zakona o kaznenom postupku taj prekršajni postupak oduži. Jer naprosto ne radi se o istim djelima. Prekršajna djela, ona također predstavljaju krimen. Ona također predstavljaju negativno ponašanje međutim nemaju toliku težinu da bi zahtijevala da se provodi tako jedan opsežan postupak i zato je ovdje uvedena jedna novina. Znači predviđa se za lakša prekršajna djela žurni postupak što je također, što I na kraju što bih htio reći još jedanput ovaj obvezni prekršajni nalog je jedna vrlo značajna novina. Jedna vrlo dobra odredba koja će zapravo dovesti do rasterećenja i prekršajnih sudova jer se s jedne strane znači ono tijelo koje je ovlašteno pokrenuti postupak može izdati taj obvezni prekršajni nalog, a zapravo čini mi se da mnogi neće biti zainteresirani uopće raditi nikakve pravne pravne lijekove za to nego mislim da će biti najisplativije tu kaznu progutati što bi se reklo platiti i završiti sa tim priču. Dakle, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj zakon u prvom čitanju. Ocjenjujemo ga dobrim i on će doista dovesti do puno efikasnijeg postupanja u prekršajnom postupku i ja bih rekao da je ovo jedan u nizu zakona vezano za pravosuđe koje smo u ovom mandatu donijeli, iako na pravosuđe zaista postoji niz prigovora i to je. Evo jučer smo čuli riječi i rak rana i svega je tu bilo. Ali znate, kada se napravi jedna dubinska analiza vidi se da se u pravosuđu ipak polako stvari idu i kreću prema boljemu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Radi se o jednom od ključnih zakona za funkcioniranje ne samo pravosuđa, nego uopće državnog sustava Republike Hrvatske. Naime, prekršajne sankcije o kojima i postupak o kojima govori ovaj zakon, ovaj zakon su su raspoređeni, mogu se primjenjivati, primjenjuju se na pet stotina, više od pet stotina raznih propisa u Republici Hrvatskoj i drugih zakona koji propisuju prekršajne sankcije, pa do odluka određenih organa lokalne samouprave, regionalne samouprave itd. koji također propisuju da je nešto kršenje određene odluke prekršaj i na sve to skupa se primjenjuje prekršajni zakon. Dakle, to je jedan zakon koji obuhvaća kompletno funkcioniranje pravnog i političkog sustava Republike Hrvatske i zato je od fundamentalnog značaja za razvoj i demokracije i onog što nazivamo pravna država. Dakle, poštivanje propisa koji su ovdje ili na drugim nadležnim mjestima doneseni. To je temeljni razlog zašto klub Hrvatske narodne stranke predlaže ovaj, ovo čitanje sada tretira kao prethodna rasprava. Naime što? Kad sam se išao pripremati za ovu raspravu nakon Odbora za pravosuđe pokušao sam kontaktirati suce Prekršajnog suda na terenu. S kim god sam razgovarao osim onog što su pročitali u novinama nisu vidjeli taj tekst. Namjera nam je bila prigovoriti tome sa ove govornice i reći da to nema smisla jer je to zakon koji će ti ljudi sutra provoditi. Oni najbolje, najkonkretnije, najbolje i najpametnije primjedbe na zakon mogu dati jer znaju kako stvari funkcioniraju svakodnevno. Međutim, onda sam na adresu kluba dobio dopis od dvije sutkinje Visokog prekršajnog suda u Zagrebu koje kažu da ni one nisu vidjele taj zakon i da im je jedina informacija o zakonu bila intervju njihovog predsjednika u “Vjesniku“. E sad, ako je tome tako, mi možemo ovdje imati mišljenja o pojedinim odredbama zakona, možemo misliti da su dobre. Ja se slažem sa kolegom Bošnjakovićem. Ovo što je ispričao je jednostavno istina. Stvari se poboljšavaju, racionaliziraju iz njegovog, iz mog rakursa. Ali prihvatimo da ovdje ipak nisu vrhunski stručnjaci za sva područja. Vrhunski stručnjaci za eksperimentalnu fiziku sjede u “Ruđeru Boškoviću“. Vrhunski stručnjaci za prekršajno pravo sjede na Visokom prekršajnom sudu. Ako oni ovo nisu imali prilike vidjeti onda je vrlo teško iz ovih klupa davati kompetentna mišljenja o pojedinim odredbama ovog zakona. No dobro, pošto se radi o prvom čitanju hoće li predlagatelj prihvatiti da se to vrati na sam početak i da se omogući i sucima i prekršajnih sudova i Visokog prekršajnog suda da nešto kažu o tome. To je stvar predlagatelja, ali pošto se radi o prvom čitanju ja bih samo ponešto osvrta na pojedine dijelove zakona. Decidirano su navedene sankcije kojim se Prekršajni zakon služi u provođenju propisa, odnosno u kažnjavanju onog što što je zapravo nepoštivanje odluka, što ovog zakonodavnog tijela to tijela lokalne samouprave. Dakle, kazna mjere upozorenja, zaštitne odgojne mjere, pojam globa o kom smo pri prošlim izmjenama i dopunama ovog zakona dosta razgovarali. Sad konačno nestaje iz zakona i koja je razlika između novčane kazne i globe. Nema vjerojatno razlike. Predlagatelj je analizirao stanje na 83000 slučajeva, 83 tisuće. Dakle, radi se o 83, o jednom velikom gradu u hrvatskim mjerilima koji je prekršio propise. Od toga za 23000 nije bilo kazne. Bile su opomene, uvjetne kazne i slično. Prave kazne koje bi trebalo podnijeti nije bilo. U svega 400 slučajeva propisana je kazna zakona. Ako se nivo represije poveća pa se za ista djela utvrdi nekakva kazna. Dakle, ne više uvjetna nego ili novčana ili neka oštrija ova će se statistika promijeniti. Hoće li se promijeniti stanje? Ma neće! Promijenit će se samo brojke. Stanje će ostati takvo kakvo je zapravo i bilo i treba razmisliti o tome da li sve ovo što se navodi kao prekršaj zapravo spada u Prekršajni zakon ili se nekim mjerama koje uprava, državna uprava upravnu vlast provodi može zapravo maknuti iz nadležnosti prekršajnih sudova. Do sada brojni prekršitelji razno raznih propisa su birali odlazak u zatvor na dva, tri, pet, deset dana koliko već kazna iznosi da bi izbjegli plaćanje novčane sankcije iz znatiželje, iz inata ili ne znam iz kojeg drugog razloga. Predlagatelj dobro po mom mišljenju i po mišljenju kluba HNS-a pokušava to onemogućiti na taj način da prekršitelju ne daje da on bira da li će platiti ili će ići u zatvor, nego da se prvenstveno nastoji naplatiti kako je moguće, a onda ako se ne može, ako se baš ni na koji način ne može naplatiti da se, da sud odluči da li će prekršitelj otići u zatvor ili će na društvenu korist raditi određeno vrijeme u onom sustavu rada sa slobode. Produljeni su rokovi zastare, kako relativno tako i apsolutno i to je sasvim sigurno dobro, posebice u situaciji koja je, u kojoj se sudovi i oni koji izvršuju sankcije nalaze. Pa i zbog toga što je dobar dio prekršitelja, svi znamo takve primjere, posebice u saobraćajnim i sličnim prekršajima, razno raznim izvanrednim i redovitim pravnim lijekovima stvar zavlače dok nije došla u zastaru. Znam više ljudi koji su uspjeli doći do zastare nego platili ozbiljniju kaznu za eventualne prekršaje. Ono što ne razumijem u potpunosti jeste mogućnost da se posebnim zakonima rok zastare i dalje odgađa, ne znam ako sam dobro shvatio. Jedan od tih posebnih zakona je Zakon o zaštiti autorskih prava gdje se recimo čitav postupak i sada može odgoditi do čini mi se 3 godine. Nisam siguran da je to, nisam siguran da je to dobro jer nisam siguran u motive toga produljenja. Na stranici 12. materijala opisane su i kasnije u člancima mjere opreza, novouvedene mjere opreza koje u dosadašnjim propisima nisu postojale, primjerice za privremeno oduzimanje vozačke dozvole ne samo za cestovna vozila nego i za čamce, za zrakoplove i slične stvari. U ovoj ljetnoj sezoni susrećemo se stalno sa osobama namjerno, iz obijesti i bilo kojih drugih razloga krše propise u turističkim zonama. Ako ne naprave kazneno djelo najčešće im se ništa ni ne događa. Sad je moguće da ostanu bez mogućnosti upravljanja svojim plovilom. Na istom mjestu se predlaže nešto što mislim da je jako opasno i da bi o tome trebalo tri puta razmisliti prije nego što uđe u zakonski tekst, tj. da policija i sva inspekcijska tijela uprave mogu odrediti privremeno mjere opreza, dakle oduzimanje i prije pokretanja prekršajnog postupka. Jasno je da mogu odrediti kad se prekršajni postupak pokrene. Ali prije pokretanja postupka davati ovlaštenja organima uprave i policije da primjenjuje represivne mjere prema građanima mislim da je i ustavno i zakonski sasvim neopravdano i nedopustivo. Sve u svemu koliko smo uspjeli analizirati ovaj Prijedlog zakona u klubu radi se o prijedlogu koji nastoji poboljšati situaciju, ispraviti poneke greške koje su se u praksi pokazale, ali bez mišljenja stručne javnosti mislim da je to nedopustivo i da bi rasprava u ovaj Dom, rasprava u ovom Domu trebala otpočeti onda kad stručna javnost već ima zauzeti zauzeti nekakav stav o tome. A mi na temelju prijedloga predlagatelja tu uobličujemo i politički i nomotehnički u zakon koji će sutra biti propis za sve građane Republike Hrvatske. Još jednom predlažem

Hvala gospodine predsjedniče. Pa netočan je navod uvaženog kolege da u izradu prijedloga nacrta ovog propisa, odnosno ovog zakona nije bila uključena stručna javnost, odnosno nisu bili uključeni suci Visokog trgovačkog suda. To naprosto nije istina i taj je navod radi same istine treba ispraviti. Jer je činjenica da je upravo suprotna situacija, da je stručna javnost, predstavnici Visokog prekršajnog suda i kroz radnu skupinu su bili uključeni u izradu ovoga prijedloga zakona. Isto tako treba ispraviti netočan navod koji u logičnom smislu se ne može prihvatiti kad kolega kaže da će realizacijom instituta koji su predloženi se zapravo faktično stanje neće promijeniti. promijenit će se kolega apsolutno stanje ako se ovi instituti koji su predloženi u zakonu primijene, a morat će se primjenjivati. A to, što znači promijeniti faktično stanje? To znači smanjiti broj predmeta i ažurirati prekršajni postupak. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Krunoslav Peronja. Izvolite. **Peronja, Kruno (HDZ)** Upravo je kolega netočno izjavio da se predloženim novim institutima poput i prekršajnog naloga također i obaveznog prekršajnog naloga neće postići željena učinkovitost. Dapače s time se hoće jer je moderan pristup koji će postati učinkovit upravo na predloženi način. Također iz obilnog materijala, iz uvoda, ali i članaka u novinama ističe se upravo da je predsjednik Visokog prekršajnog suda gospodin Potočki sudjelovao u izradi, a također i gospodin Rašo, njegov zamjenik, a i uvaženi profesor ovdje kolega Josipović koji je također spominjan u dnevnim novinama su sudjelovali u izradi ovog prijedloga. Stoga je pravi put upravo rezultat predloženog zakona koji je državna tajnica maloprije izjavila.

kako je važeći Zakon o prekršajima u biti jedan neuspjeli eksperiment, što smo mi naglašavali i kad se je donosio taj zakon 2002. godine. Nažalost taj zakon je tako iskomplicirao rješavanje prekršajnih prijava i vođenje prekršajnoga postupka da su ga s pravom stručnjaci za područje prekršajnog prava nazivali da smo ovim Zakonom o prekršajima koji sada imamo u biti je riječ o malom ZKP-u. I zbog toga je i došlo do, između ostalog, i zbog te činjenica da je ažurnost kako prekršajnog tako i Visokog prekršajnog suda vidljivo 2004. bila daleko manja recimo od 2003. godine gdje točno se kaže recimo 2003. godine još su postupali prekršajni sudovi, Visoki prekršajni sud po starome zakonu i tu je otprilike kazano da je riješeno oko 65 tisuća tisuća zaprimljenih predmeta znači za 2003. godinu 65,91% dok je u 2004. godini znači ukupno riješeno 59,56% s tim da je 2003. ukupno radilo 374 suca, a 2004. godine ukupno je radilo 379 sudaca. Samo je najveći problem što Vlada, odnosno ministarstvo nisu dali statistiku oko toga koliko je u zastaru otišlo prekršajnih prijava, odnosno zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, jer i sami znamo da prema službenim podacima državnog inspektorata koji se odnosi za područje rada i drugih područja koje pokriva državni inspektorat, 60% prekršajnih prijava su završili u zastari. 60% prekršajnih prijava su završili u zastari i tu ovih podataka nemamo. I mislim da su podaci što se ide dalje za 2005. i 2006. još lošiji u ovome dijelu ažurnosti i svega ostaloga. Ali ovdje moramo odmah znati sljedeće. Kada govorimo mi o prekršajnom pravu da moramo imati u vidu dvije bitne činjenice. Prvo, znači Prekršajnim zakonom šta rješavamo prije svega taj postupovni procesni dio dok je onaj isto tako važan dio mi rješavamo znači propisivanje što je prekršaj, prekršajnu sankciju rješavamo posebnim zakonom a njih je preko 500 i nešto, ja mislim da ni HITRO.rez u ovom trenutku ne zna koliko propisa zakona, znači ne podzakonskih propisa jer se prekršaj ne može određivati podzakonskim propisima jer iznimke su samo općine i gradovi koji imaju ovlast da svojim odlukama. za taj dio smo mi ovdje najviše krivi, odnosno ovaj saziv Sabora i bivši saziv Sabora zbog toga što se donose mnogi zakoni po hitnome postupku, a u postupku pripreme zakona ne konzultiraju se prekršajni sudovi, odnosno Visoki prekršajni sud. Nekad je bila obveza Vlade da prije nego što upućuje zakonski prijedlog u Sabor, mora ako se tim zakonom posebnim znači propisuju i prekršaji i prekršajne sankcije da mora zatražiti stajalište, mišljenje Visokog prekršajnog suda, odnosno Prekršajnog suda. Zašto? Jer na taj način sve ovo što na žalost se događa, jer veći broj tih zastara je posljedica da se zakonom ne određuje biće prekršaja nije odredivo niti je određeno i to je veliki problem kako Prekršajnom sudu i Višem prekršajnom sudu u postupanju i rješavanju takvih zahtjeva i zbog toga smo došli do ove situacije da je većina tih ide prekršajnih prijava, odnosno zahtjeva završi u zastari koji su ovdje isto tako dati da je recimo u prilogu toj ocjeni analiza izrečenih prekršajnih kazni na uzorku od 83 tisuće … /Ne razumije se./ … rješenja o prekršaju koje su tijekom 2004. izrekli prekršajni sudovi i sada vidite da su u čak 23 tisuće rješenja o prekršaju, počinitelji prekršaja nisu izrečene kazne, izrečene su opomene. Zašto su izrečeni? Nije to problem samog Prekršajnoj suda, ima i njihovih propusta, problem je toga da tima materijalnim propisima posebnim zakonima kojima određujemo prekršaje, mi ovdje pridonosimo ovoj neažurnosti kako prekršajnih sudova tako doprinosimo neažurnosti samih inspekcija i svih onih znači koji su prema sadašnjem Prekršajnom zakonu ovlašteni i mogu pokretati prekršajni postupak. Prema tome ovim dijelom mi nećemo puno napraviti. Napraviti ćemo jedan iskorak to je istina, ali nećemo dovesti situaciju u ono stanje koje sigurno mi svi želimo da prekršajni postupak kao takav bude brz, da bude učinkovit i da se zadovolji uz načelo uz načelo zakonitosti i načelo utvrđivanja materijalne istine. Znači to su najvažnije stvari koje treba zadovoljiti u prekršajnom postupku, ali kažem samo ovim mi to nećemo uspjeti. E sada je ovaj problem, recimo hoćemo li mi svaki puta kada vidimo da nam stanje ne odgovara, hoćemo li produžavati zastarne rokove, kako relativne tako apsolutne zastarne rokove. Znači to nije rješenje. To nije rješenje. Bilo bi daleko prikladnije da se ministarstvo, odnosno Vlada da nam je napravila jednu cjelovitu analizu ovoga izvješća Visokog prekršajnog suda i prekršajnih sudova zbog čega su tako loši rezultati. Zbog čega su tako loši rezultati. Jer mi one probleme koji jesu i u samima sucima i u samima prekršajnim sudovima a koji su problemi što mi ovdje donosimo loše zakone pa loše propisujemo prekršaje, pa loše određujemo biće prekršaja pa tko može biti kao takav, protiv koga može biti prekršaj, protiv kog prekršitelja može biti podnesena prekršajna prijava, tko je ovlašten i sve te druge stvari, nećemo riješiti tim dijelom jer se mora riješiti ovo prvo pitanje, otkloniti svi oni uzroci lošeg rada i u samim prekršajnim sudovima. Ima u samim prekršajnim sudovima razno-raznih situacija, recimo samo da se napravi jedna analiza, usporedba rješavanje u istim ili sličnim situacijama, situacija vam je različita, nema zauzimanje tih jedinstvenih pravnih stajališta i svega ostaloga što je jako bitno ujednačavanje pravne prakse u okviru prekršajnog prava i svega ostaloga. Prema tome ne smijemo gajiti lažne iluzije i lažne nade da ćemo mi promjenom Zakona o prekršajima uz ove stvari koje jesu, stoje na mjestu su ovi prijedlozi u pojedinim stvarima, ali nećemo mi to riješiti taj problem. Dapače, nećemo riješiti dok ne riješimo pitanje ažurnosti rada prekršajnih sudova jer kako se može dogoditi da se broj sudaca povećava a učinkovitost sudova manja. da li postoji tu nadzor, da li je tu učinkovit nadzor. Kakav je nadzor recimo nad radom samih sudaca, samim prekršajnih sudova i svega ostaloga i ovaj najvažniji dio koji Vlada svakako mora napraviti, a to je ta jedna i zajedno sa prekršajnim sudovima, sa Visokim prekršajnim sudom održite zajedničku sjednicu i prema područjima, prema svima zakonima gdje su propisani prekršaji dobit ćete od Visokog prekršajnog suda sve probleme kako i na koji način su propusti u određivanju i propisivanju prekršaja, sankcija i svega ostaloga. E kada se takva jedna analiza napravi onda je potrebno ići u izmjene i dopune svih tih posebnih zakona. I sami ste ovdje bili svjedoci da su pojedini, čak je i Vlada to predlagala, evo vidite kako se ne drži onoga stajališta što je nekad bilo da se ne može zakon uputiti kojim su određeni prekršaji bez mišljenja Visokog prekršajnog suda. Ovdje smo imali prijedloga mahom i to riječ iz resora ministra Kalmete, da je on htio zakonom reći da će on podzakonskim propisima sam određivati prekršaj. To smo imali ovdje, ali to nam je čak bilo prikazivano da je to usklađivanje sa pravnim stečevinama Europske unije, a znamo situaciju da se prekršaj kao takav može samo propisati zakon, odnosno iznimka su ovaj dio općine, gradovi kad za to imaju ovlaštenje, a to je još tek poseban problem kad oni propisuju prekršaje, kad mi tako loše propisujemo biće prekršaja, sankcije i sve ono u zakonima koje donosi Hrvatski sabor, ovo je još priča za sebe pa kad bi tu analizu napravili. Prema tome, u ime kluba Hrvatske stranke prava znači tražimo da u drugome čitanju pripremite i ovaj dio kako i na koji način će se rješavati ovo pitanje u materijalnim zakonima drugima gdje se propisuje prekršajne sankcije, koje mjere Vlada predlaže poduzeti da se podigne učinkovitost i efikasnost rada samih sudaca jer činjenica ako povećamo broj sudaca, a njihova je ažurnost manja i činjenica da ne možemo rješavati pitanje efikasnosti sudova samo produžavanjem kako relativne tako apsolutne zastare što će nam se dogoditi za par godina da ćemo ove rokove relativne i apsolutne zastare dići recimo na 6 godina, pa onda na 7 godina, pa ćemo doći u situaciju kao, danas u biti negdje opet raste broj predmeta i na redovnim sudovima negdje oko milijon i pol, a prosjek je 10 godina pa će nam i prekršajni postupak na ovaj način početi trajati 4, 5 godina, a to nije bit prekršajnog postupka, to nije bit prekršajnog prava, to nije bit načela efikasnosti, načela brzine i niste dobro odredili, mislim da su načela prekršajnog postupka bila bolje određena u onome starom zakonu iz …/Govornik Odredite sva načela prekršajnog, jer ovdje ima samo dio. To govorim o tome jer sam se bavio prekršajnim pravom i znam šta je prekršajno pravo. Jedno od najvažnijih stvari prekršajnog prava je brzo i učinkovito postupanje. To je jedno od načela koje je bitno zadovoljiti, ali ovdje smo napravili s ovim Zakonom važećim napravili smo mali ZKP koji je omogućio razno-razne pravne smicalice koji su tek doprinijeli tome da se postupak odugovlači, odnosno imaju i utjecaja da je došlo do zastara u ogromnom broju predmeta. Evo toliko. Hvala lijepo. Hvala. Klub SDP-a, poštovani zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. Hrvatska je mala zemlja i onda se evo desi da se svi nađemo u nekim različitim ulogama. Točno je u jednoj fazi kad je započeo rad na na zakonu još za ministrice gospođe Škare Ožbolt kad je i fakultet sudjelovao u tome i ja sam imao čast i zadovoljstvo moram reći u jednoj velikoj radnoj grupi pomagati na neki način jer se to

u Opatiji jedan veliki skup od čini mi se 300 sudaca raspravljao nacrt još ima godina i po dana i koliko znam i Visoki prekršajni sud je proveo na svojoj sjednici raspravu o zakonu. Tako da ja osobno što se tiče procedure imam samo jednu primjedbu, a to je da je zakon toliko dugo stajao u ladici. Zašto? Ne znam, jer se u tih godinu i pol ili dvije koliko je nacrt bio dogotovljen nije ništa bitno u njemu promijenilo pa je šteta da zakon nije prije došao u proceduru. Što se tiče samog sadržaja zakona mislim da je točno ono što su prethodnici rekli da postojeći tekst zakona zapravo u jednom neobičnom postupku se pretvorio u mali KZ i mali ZKP i to nije bilo dobro upravo zato jer priroda prekršajnog postupka nije nije takva da bi se to radilo. Bitna karakteristika uz one koje moraju biti na planu zaštite ljudskih prava zaista jesu brzina, efikasnost postupanja. Isto tako povređena dobra koja se vrijeđaju prekršajima su vrlo često recimo na granici bagatelnog i sad kad pogledate troškove i sustav prekršajnog prava onda moramo sasvim sigurno zaključiti da smo se do sada ponašali kao pijani milijarderi. Naime, zamislite ako ste se vozili bez karte u tramvaju, cijena karte znate kolika je, što se dešavalo? Netko se bavio s vama jer vas je prijavio, nakon toga je sud prvog stupnja jedan sudac se s vama bavio, pa je bila dostava, pod pretpostavkom da nije bilo ovih smicalica o kojima je kolega Kovačević govorio, pa je netko pisao rješenje, pa ste vi dobili rješenje, pa ste se žalili, pa je to administracija obrađivala, pa su čak tri suca Visokog prekršajnog suda raspravljali o tome jeste se vi vozili s kartom ili bez karte u tramvaju. Dakle, potrošili ste za cijenu te karte toliko novaca da to zapravo ni približno razmjerno šteti koja je bila. I upravo zato ova ideja da se uvede taj obavezni prekršajni nalog, jedno hitro postupanje mislim da je primjerena prirodi prekršaja i primjerena je vrijednosti dobara koja se štite. Istina ima i onih teških prekršaja gdje su zapriječene i milijonske kazne, novčane kazne gdje postoje te zaštitne mjere koje dovode poneki put i do zabrane djelatnosti i za takve prekršaje mora biti predviđen pun postupak gdje se jamče prava obrane i gdje postoji pravna sigurnost građana, čini mi se da je taj balans u ovom nacrtu što mi se čini najvažnijim više ili manje napravljen. Nadalje, pokazalo se da je postojeći zakon takav da i tim formama jer smo napisali mali Zakon o kaznenom postupku, prekršajnu kaznu plati samo tko hoće, jer ako nećete ne treba biti veliki pravnik da bi se predmet dotjeralo u zastaru. Zastarni rokovi su bili kratki, a forme toliko komplicirane da zapravo ako niste željeli platiti kaznu lijepo ste se upustili u postupak, podnosili pa malo izuzeće, pa malo žalba, pa malo ne dođete i nema prekršajne kazne. To naravno nije prihvatljivo jer sa stanovišta pravne države i određene pravne kulture i discipline i to se naravno mora promijeniti. Točno je ono što kolega Kovačević kaže da neki put reagiramo na neefikasnost koju smo možda i sami prouzročili ne baš mudrim prekršajnim odredbama da reagiramo produljenjem zastara i to je moja prva primjedba na zakon. Mislim da opći zastarni rok od dvije godine koji koliko vidim iz tiska je ministarstvo prihvatilo u kompromisu sa sindikatima zbog prekršaja koji se odnosi na radne odnose nije dobar. To dakako ne znači da prekršaji iz oblasti rada koje ja osobno smatram jednim od najtežih prekršaja ne treba sankcionirati prekršajima sa strožom zastarom, ali se to ne radi ovako kao što ste vi napravili, nego se radi drukčije. Naime, znamo svi skupa da se prekršaji, pojedini prekršaji propisuju posebnim propisima i da opći dio prekršajnog prava omogućava da se posebnim zakonom predvide zastarni rokovi. je prijedlog i prijedlog kluba SDP-a da taj zastarni dulji, taj zastarni rok za prekršaje vezane uz rad propišete materijalnim pravom dakle, zakonima koji uređuju prekršaje o radu. A da ovdje ostavite taj jednogodišnji zastarni rok, jer znate, Hrvatska nije i ne treba biti jedna policijska država gdje ćete nekoga tko je prešao mimo zebre četiri godine, dva plus dva da ćete se s njime baviti u prekršajnom postupku ili takvim sličnim prekršajima. A velika većina ih upravo takva. Tako da bi bilo dobro da tu ne idemo iz nekih parcijalnih pa možda i demagoških interesa u normu koja u biti zapravo čini mi se ne razmjerno zadire u ljudska prava. Riješimo to, mi to moramo riješiti prekršaje o radu. Uostalom to je dio politike SDP-a da se štiti rad i radnici. Riješimo tako da u propisima o radu propišemo dulje zastarne rokove pa i puno strože sankcije nego što je to sada slučaj. Sam tekst zakona ima možda evo, čovjek bi poželio možda još neke male popravke i otklanjanje nekih nedostataka. Upozorio bih možda na članak 94. točka 2. koji nije dobro uredio odlučivanje o obnovi u prekršajnom postupku. Tu ako su upravna tijela odlučivala odlučivala u prvom stupnju morala bi i u obnovljenom postupku. Primjerice članak 109. stavak 8. nije u definiciji tijela državne uprave nisu dobro obuhvaćena tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje članak 113. stavak 6. i propustio urediti situaciju kada je oštećenik koji je ovlaštenik tužitelju u postupku umro, pravo nasljednika da nastave postupak. Čini mi se da je to dosta važna stvar. Nadalje u članku 151. stavak 8. nije predviđeno nazovimo ga tako dopunsko rješenje kada pojedina pitanja vezana za kaznu nisu riješena. I možda još postoji jedan debalans kod obaveznog prekršajnog naloga u 239. stavak 1. točka 2. kod visine kazne, jer bi ispalo da zapravo kod prekršaja propisanim zakonom ne bi bilo obaveznog prekršajnog naloga, što mislim da treba popraviti. Isto tako upozorio bih i na to da postoji jedna tiskarska pogreška u članku 226. stavak 2. Umjesto brojke 3 treba stajati brojka 4. To su me čak suci upozorili, moram priznat. I još dvije, tri možda načelne stvari. Imamo institut uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom. Postavlja se pitanje, da li je taj institut zaista kod svake uvjetne osude primjeren, posebno kod kratkotrajnih kazni zatvora, pitanje je skupoće? Da li tu možda neki, čak moram priznati nisam odlučan što bih. Ali možda je to pitanje o kojemu bi trebalo razmislit. Isto tako bi trebalo vidjet da što manje se taj supletorni zakon primjenjuje. Da li tu se možda može još nešto zaoštriti? Znamo koliko to košta i koliko su zatvori opterećeni. I evo, usput postoji problem terminologije. Govori se o ustanovi kad je riječ o zatvoru. Zatvor nije ustanova, tu možda treba napraviti jednu ispravku. I naravno nešto što je pitanje i koncepta. Kod provedbenih propisa mislim da nikad ne bi trebalo ići na analogiju sa provedbenim propisima Kaznenog prava, nego da bi trebalo predvidjeti da se svi provedbeni propisi za prekršajni postupak donesu specifično upravo za taj postupak. Ono što mi se čini da će biti rezultat ako ovaj Visoki dom prihvati zakon, jest to da će se drastično rasteretit sudovi. Zašto? Zato jer će institucijom obaveznog prekršajnog naloga jedan veliki dio predmeta uopće otpast sa sudova, prvostupanjskih sudova. A i Visoki prekršajni sud će se drastično rasteretit. Posebno ovih malih, beznačajnih stvari kod kojih stvarno nije primjereno da jedan veliki aparat s četiri suca i pratećeg osoblja angažiramo da bi odlučio o zapravo minornim povredama pravnog poretka. Ono što će se pojaviti kao problem i što je vrlo često što je vrlo često problem u hrvatskom pravu, jest to da donesemo neki propis ili zakon koji jest dobar i unapređenje, ali da onda u njegovoj provedbi čekamo i da stupanje na snagu dočekamo nespremni. Upozoravam na to da će upravna tijela dobiti puno veći broj predmeta za odlučivanje i u prekršajnim nalozima i u nekim prvostupanjskim postupcima i neizmjerno je važno da se u jednom primjerenom vacatio legis državna tijela uprave, osposobe za vođenje prekršajnih postupaka. To se naravno ne može propisat ovim zakonom. To je posao koje ministarstvo zajedno sa jedinicama lokalne samouprave mora odraditi prvog dana nakon što ovaj zakon bude donesen. Ako bude, a ja se nadam da hoće u Saboru. I još posljednji problem koji isto nije neposredno problem ovog zakona ali jest problem sviju nas. Mi vrlo često i vrlo lako vadimo pištolj što bi se reklo. I u zakone, posebne zakone stavljamo prekršajne odredbe gdje treba i gdje ne treba, to je jedan problem. A drugi problem je taj da vrlo često posebnim zakonima pod pritiskom nekih osjetljivih društvenih odnosa devastiramo sustav predviđen Zakonom o prekršajima. Ja ću vam reći samo jedan primjer kad je bilo puno gužvi na terenu. Ovaj Sabor se odvažio pa je donio jedan Zakon o sprječavanju nasilja na športskim terenima koji je neprimjenjiv. Zašto je neprimjenjiv? Jer je predviđeno da sudac na licu mjesta provodi postupak, a zaboravivši pri tome da se postupak provodi po nekim pravilima. Da sudac mora imati zapisničara, da on mora imati nekakvu sudnicu, da mora imati opremu. I zato I zato se to naravno ne primjenjuje. Recimo, to je primjer normiranja. Našlo bi se i u Zakonu o sprječavanju nasilja u obitelji isto. Nažalost moram priznati ima nekih odredbi koje nisu do kraja, upravo zbog ozbiljnosti problema koje nasilje u obitelji nosi se možda trebalo pripaziti. I sad je možda trenutak da se neke od mjera, recimo onaj mes da tako kažem, koji je nastao kod zaštitnih mjera, gdje ne znate je li zaštitna mjera ili je mjera opreza, sad je možda vrijeme da se to raščisti i da se isprave problemi. Evo nažalost, i opet je pred nama i sad Zakon o volonterstvu gdje se propisuju prekršaji koji to ne bi trebali biti. izvršavanje ugovora dakle povredu ugovora idemo normirati kao prekršaj. Ja ne znam zašto i kako, ali mislim da bi to gomilanje bespotrebnih prekršaja na neki način trebalo zaustaviti. Konačno evo, klub SDP-a uz određene primjedbe i napomene i želje da se tekst malo još popravi i doradi podržava ovaj prijedlog i vjerujemo da će oni značiti jedno važno unapređenje rada Prekršajnih sudova. Zahvaljujem. Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite! **Kajin, Damir (IDS)** Cijenjeni gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Nakon one provokacije i sramote s pokušajem ukidanja suda u Rovinju gospodin Lino Červar ispred HDZ-a ili ne znam koga predsjednika Sabora ili premijera predlaže ukidanje suda u Buzetu. Jednako tako i predlaže ukidanje prekršajnog suda u Buzetu.

To se dogodilo sinoć negdje ili nakon šest sati navečer ili jutros. A ja vjerujem da se to neće ostvariti. …/Upadica se ne čuje./… Što Što se tiče postojećeg Zakona o prekršajima u kojem je sada ovdje riječ onog iz 2002. taj zakon je dobar a ovaj zakonski prijedlog između ostalog i prema mišljenju dijela sudaca Visokog prekršajnog suda koji im je dostavljen povratak je unazad barem trideset ili četrdeset godina. Kao da mi ulazimo u '71. a ne u Europsku uniju. Prekršajni suci primjenjuju preko 500 temeljnih zakona. Ako tome pridodamo i tisuću ovih podzakonskih akata riječ je negdje oko tisuću 500 propisa, jasno uglavnom neusklađenih jer smo mi od godine '90. do danas donijeli oko 4 hiljade zakona. I onda se stvarno postavlja pitanje tko to može pratiti i uskladiti. Dobar prekršajni sud vjerojatno je kičma jedne države, pa vjerojatno i odnosa uz granicu u Buzetu jer taj sud pokriva onu graničnu crtu od 38 Ovo što predlažete između ostalog opet prema mišljenju dijela sudaca Visokog prekršajnog suda je protiv europskih konvencija. Ukida se ovdje ispitivanje svjedoka za pojedine prekršaje što kažu je protiv članka 29. Ustava Republike Hrvatske jer u slučaju sumnje i optužbe zbog kažnjenog dijela osumnjičenik, okrivljenik, optuženik ima pravo da mu se sudi u njegovoj nazočnosti ukoliko je dostupan sudu da ispituje ili dade ispitati svjedoke optužbe i da zahtijeva da se osigura nazočnost ispitivanja svjedoka obrane i pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe itd. Za te slučajeve, znači do 10 tisuća kuna sada bi se izdavali nalozi a da ga se onaj koji ga se tiče ne može se učitati u slučaju. Nema unakrsnog ispitivanja. I sad se postavlja gdje je problem. Ne na prvostepenom sudu jer su rezultati tamo sve bolji. Problemi su na Visokom prekršajnom sudu. Hrvatska kao i Slovenija treba donijeti ovaj Zakon o aboliciji za sve što je u zastari kada je riječ o prekršajima jer se ti predmeti ionako ne vode kao riješeni. I još jedanput ću protestirati protiv ukidanja suda u Buzetu. Buzet je gospodo mala sredina, gospodarski možda najjača po stanovniku. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega Kajin, zadnja opomena pred oduzimanje riječi. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Mogu ovako stati i sada deset minuta šutnjom protestirati protiv ovoga ponašanja. Hvala lijepo. Oduzimam vam riječ. Izvolite sjesti. Izvolite napustiti govornicu, izvolite sjesti. **Kajin, Damir Izvolite napustiti govornicu. Gospodine Kajin, Zašto nam gospodine predsjedniče to radite. Vi vjerojatno stojite iza Lina Červara a Lino Červar to ne radi u svoje ime. U skladu sa poslovnikom upozorio sam vas višekratno držite se teme. Vi uporno izvan teme govorite. Poslovnik jasno i precizno nalaže da vam predsjedavajući je dužan vas vas upozoriti ako skrećete sa teme a vi ste skretali. Upozorio sam vas, ponavljao sam vas i molio sam vas i uporno ste svjesno i namjerno išli izazivati i kršiti poslovnik, dakle mene koji bi trebao onda štititi poslovnik, trebao bi tolerirati.

Poštovana zastupnica Ljubica Lalić Klub zastupnika HSS-a. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnikom, kolege i kolegice zastupnici. Pa zaista nakon ove mučne situacije bit će dosta teško i govoriti, međutim zato smo parlamentarci i moramo postupiti sukladno svojoj odgovornosti pred onima koji su za nas glasovali. Dakle, pred nama je Zakon o prekršajima i to potpuno novi zakon. Razmišljati o tome da li je potreban novi zakon ili nije potreban novi zakon nikad nećemo prestati. 2002. godine donijeli smo novi prekršajni zakon koji je znatno usložnjavao prekršajni postupak i u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke izrekli smo niz primjedbi i na koncu je taj zakon donesen u trećem čitanju unatoč toga što ga struka nije bila prihvatila, unatoč toga što sudovi nisu bili spremni za postupanje po tom zakonu. Nakon toga smo imali u vrlo kratkom roku izmjene i dopune zakona i sada imamo potpuno novi zakon. Dakako da smo uvijek isticali da je svaka promjena zakona i svaki novi zakon koji pridonosi poboljšanju postojećeg stanja itekako dobro došao, međutim moramo razmijeniti mišljenje koliko stalnim donošenjem nekih novih zakona zapravo usporavamo rad sudova jer od 2002. godine do danas sudovi su učili se primjeni postojećeg zakona što je, kako za to potrebno vrijeme i sada imamo novi zakon i novo privikavanje i novi zastoj u radu sudova. I mi također smatramo kao i prethodne kolege koji su govorile uvijek u ime klubova da ovaj zakon jest poboljšanje u odnosu na postojeći zakon jer prekršaji su blaži oblik kažnjivih radnji od kaznenih djela. Dakle tu se radi o manje društveno opasnim djelima najveći broj prekršaja čini se iz nehaja, a počinitelji su uglavnom osobe koje inače nisu sklone činjenju kaznenih djela. No unatoč toga dakle što je to blaži oblik kažnjivih radnji, unatoč toga što počinitelji nisu skloni činjenju kaznenih djela ipak i počinitelji tih blažih oblika kaznenih djela moraju biti kažnjeni i kao upozorenje da ima i preventivni karakter ali i represivni karakter. I svaki zakon ima samo, ima smisla ukoliko je u praksi provediv. Slijedom temeljnih načela, načela ekonomičnosti i efikasnosti prekršajni postupak mora biti kratak, brz i pravedan. Međutim dakako da takav postupak ne smije biti na štetu potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja. Takav postupak mora dovesti do odmjeravanja primjerene i individualizirane kazne. Samo primjerena i individualizirana kazna ima učinak, ima taj preventivni učinak a ima i dakako represivni učinak. Ono što je danas zabrinjavajuće u području prekršajnog kažnjavanja a to je iznio i sam predlagatelj u obrazloženju zakona iznoseći podatak da je od 83 tisuće slučajeva samo donešeno 23 tisuće rješenja. Naime da je 23 tisuće rješenja o prekršaju počiniteljima prekršajna kazna nije izrečena. Dakle ne samo nego čak u 23 tisuće rješenja počiniteljima prekršajna kazna nije izrečena. I sada se pitamo da li zakon ima smisla? Da li zakon ima smisla ako nam sudska praksa ide protivno od namjere i nakane zakonodavca. Zakonodavac je imao namjeru sankcionirati društveno štetno djelovanje bez obzira koje one težine bilo. I sada dolazimo do onih koji trebaju postići svrhu zakona. Postići namjeru zakonodavca. I onda dolazimo do apsurdne situacije da od 83 tisuće rješenja čak 23 tisuće rješenja o prekršaju počiniteljima prekršaja nije izrečena kazna. ako idemo u strukturu kažnjavanja dalje onda ćemo vidjeti da suci pribjegavaju vrlo blagim kaznama kao što su opomena, uvjetne osude ili samo zaštitne mjere te odgojne mjere. Da li svrha može biti postignuta na takav način? Dakako da ne može. Gdje nam je sudska praksa? Ja znam da u Hrvatskoj sudska praksa nije obvezujuća i da sudskom praksom se ne mogu rukovoditi suci. Međutim što nam se to događa sa sucima koji očito na isti način ne vrednuju određene vrijednosti koje su kao takove prihvaćene kroz zakone i kroz Ustav? Što moramo napraviti? Što moramo napraviti? Da je jedna vrijednost za svakog suca jednaka vrijednost. I ako je jednaka vrijednost tada onda kod svih sudaca dakako da će se pronaći ona kazna koja je odgovarajuća za počinitelje. Jer je potpuno jasno da jednaka kazna za svakog počinitelja nije jednako efikasna. Jer ne postoji zakon koji bi mogao propisati samo jednu kaznu. Visinu recimo novčane kazne ama baš za sve počinitelje. To naprosto nije moguće. I mora se ostaviti taj raspon u kojem sudac odlučuje svojom vlastitom ocjenom koja je to primjerena kazna kao represija za počinjeno društveno opasno djelo. Nadalje ovaj zakon produžuje rokove zastare. Prethodni zakon je skratio te rokove zastare. Danas se vraćamo na to da produžavamo. Da li ćemo riješiti problem produžavanja kazne? Prije donošenja Prekršajnog zakona iz 2002. godine prekršajni suci su u prosjeku rješavali, jedan sudac je u prosjeku u Hrvatskoj rješavao 1500 predmeta. Nakon donošenja tog zakona dakako da se taj broj predmeta smanjio. A ako idemo sada na rasterećenje, a uvođenje prekršajnog naloga, obveznog prekršajnog naloga u svakom slučaju je rasterećenje prekršajnih sudova ima li potrebe da produžavamo rokove zastare jer na taj način indirektno šaljemo i poruku sucima, prekršajnim sucima da oni imaju prostora za određenu ajde ajde da kažem ležernost iako sam svjesna svih problema s kojima se suci suočavaju od onog najbanalnijeg primjera, a to je nemogućnost uručenja poziva. Nemogućnost uručenja sudske dostave. To je vrlo jednostavan problem ali često nepremostiv problem. Vrlo čest razlog zbog čega se postupci produžavaju i traju unedogled i zbog čega dolazi do zastare. Nisam sigurna da ćemo produžavanjem roka zastare riješiti te probleme i da ćemo smanjiti broj predmeta koji će otići u zastaru. Zaista nisam sigurna. Ono što smatramo dobrim to je uvođenje jamstva ili, i, i, ne ili nego i zadržavanja. Jer upravo na taj problem smo ukazivali pri raspravi o sada važećem zakonu da posebice strane fizičke osobe će vrlo često izbjeći izvršenje kazne pa i postupak. Ali, dobro postupak ne toliko koliko izvršenje kazne upravo zbog toga što nije postojao način da se oni zadrže. E sada uvođenjem ovoga jamstva mislimo da će to u svakom slučaju pomoći. Nadalje imamo izmjene glede kazne zatvora kao zamjene za neplaćenu novčanu kaznu. I onda smo ukazivali na problem i predlagali smo da se prioritet stavi na sve mogućnosti prisilnog izvršenja novčane kazne, jer smo bili svjesni toga da će mnogi građani Republike Hrvatske shvaćajući prenapučenost i nedostatak kapaciteta u zatvorskom sustavu, da će izbjegavati plaćanje novčane kazne i tada sam pomalo ironično rekla uloga zatvora će se svesti na to da će upravitelj zatvora će se svesti na to da će upravitelj zatvora štambiljati potvrde o izvršenju kazne zatvora da do tog izvršenja nikada neće doći. I ovdje je dobro. Ovdje je dobro što se stavlja dakle naglasak prvenstveno na naplatu izrečene novčane kazne iako će biti čestih pojava da ta novčana kazna neće moći biti naplaćena, neće biti moći naplaćena i tada dolazi ili kazna zatvora ili dobrotvorni rad. Da li smo mi u Hrvatskoj spremni osigurati izvršenje dobrotvornog rada kao zamjenske kazne za za novčanu kaznu, odnosno prije izvršenja kazne zatvora. Nisam sigurna. Evo u tom dijelu dakako da se treba razmišljati i u tom dijelu treba poduzeti sve kako bi uistinu ovaj zakon bio provediv. Dakle, ovo je zakon u prvom čitanju. Mislimo da ima prostora za popravljanje onog nedorečenog i motiv i predlagatelja a i nas u zakonodavnoj vlasti, nas u hrvatskom Parlamentu je zadatak da donesemo zakon koji će u praksi biti provediv i zbog toga ostavljamo prvo čitanje, drugo čitanje. Ako bude bilo potrebe i za treće čitanje kako bismo mogli iznaći rješenja, rješenja koja će postići svrhu postojanja kaznenog, Prekršajnog zakona a ne samo zakona kao takovog, nego da bi ta politika mogla utjecati i kao prevencija. Daj Bože da nam se smanji broj prekršaja. Međutim, nisam sigurna da će se broj prekršaja smanjivati u atmosferi, u uvjerenju, u društvenoj svijesti koja kaže da, pa možemo biti kažnjeni ali ta kazna postoji. Velika vjerojatnost da se ta kazna nikada neće izvršiti. Ako se kazne ne izvršavaju nema svrhe kažnjavanja, nema ni smisla za utvrđivanje nekih radnji kao društveno opasnih i kao društveno štetnih radnji. U konačnici, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke u prvom čitanju podržava ovaj Prekršajni zakon sa očekivanjem da predlagatelj kroz rasprave uoči dobronamjerno iznesene primjedbe i da te primjedbe uvrsti u drugo čitanje kako bismo imali dakle ne mrtvo slovo na papiru, nego zakon koji će biti primjenjiv i nadam se dugoročan. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Kruno Peronja. **Peronja, Kruno (HDZ)** Upravo je kolegica netočno izjavila da nije konzultirana stručna javnost što ja ponovno potvrđujem i navodim da je upravo i predsjednik Visokog prekršajnog suda sudjelovao u izradi ovog prijedloga, gospodin Potočnik, zamjenik njegov gospodin Rašo, a i profesor Josipović je malo prije u svom navodu spomenuo sudjelovanje upravo u izradi ovakvog prijedloga što je najbolja praksa da predloženi zakon koji raspravljamo može biti dobro raspravljeni i u konačnici i u drugom čitanju i nakon drugog čitanja prihvaćen.

gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Upravo je dobra praksa postala da se nakon niza izmjena i dopuna prijedloga pojedinih u ovom slučaju Prijedloga Zakona o prekršajima donese novi prijedlog koji je na jedan sasvim moderan način, primjeren vremenu u kojemu živimo odredio i zaključio biti učinkovit. Načela koja koja su predstavljena u ovom prijedlogu zakona jesu upravo ona koja bi se trebala i izvršavati i koja bi trebala postići maksimalnu učinkovitost. Naravno da su najvažnija ona nova, novine u ovom prijedlogu zakona, a to jest institucija obaveznog prekršajnog naloga koja u samom svome začetku i intenciji potvrđuje da zapravo opći uvjeti za izdavanje obaveznog prekršajnog naloga u prvom redu koriste za sankcioniranje prekršaja koji su propisani odlukama jedinice lokalne i područne samouprave što bih rekao da je još jedan korak k jednoj modernoj decentralizaciji tako da na taj način mogu i jedinice lokalne i područne samouprave taj prekršaj sankcionirati i provesti ga do kraja. da su ključne novine one koje predstavljaju poboljšanje u odnosu na dosadašnje propise. Vrlo je pojednostavljen proces. Reduciranja su nepotrebna, procesne radnje na minimumu, a za glavnu raspravu predviđena su samo za ona djela za koja se može dosuditi minimalno 10 000 i više kuna, odnosno onda kada je kazna zatvora obvezna. Izjednačena je uloga branitelja kao i u kaznenom postupku pa sav proces može ići dalje i kad optuženik nema branitelja. Stoga nikakve opstrukcije ne mogu niti usporiti, a kamoli zaustaviti ovaj jednostavan prekršajni postupak. Razlike se rade kad se postupak ubrzava ako je riječ o maloljetnom počinitelju, ako je počinitelj priveden, ako je riječ o gluhonijemoj osobi i kad je optuženik osoba bez stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj. Naravno da provođenje žurnog postupka jest obveza provođenja i kad je jedina propisana novčana kazna do 10 000 za fizičku osobu, 30 000 za pravnu osobu i 10 000 za odgovornu osobu. Ono što ponovno ističem jest institucija obveznog prekršajnog naloga koji je iznio ovlašteni tužitelj prije samo pokretanja prekršajnog postupka čime se ne želi opterećivati sud, ali je potrebna temeljita edukacija upravo zaposlenih u takvim tijelima koji bi trebali sa sigurnošću i službenošću znati kako taj postupak provesti. On se obvezno izdaje ako je prekršaj propisan u okviru općine i županije te ako je propisana novčana kazna u rasponu od tisuću do 10 tisuća kuna. Svakako da se more znati da tužitelj koji nije izdao obavezni prekršajni nalog već odma podnio optužni prijedlog neće ništa postići jer mu sud u tom slučaju prijedlog odbacuje. I zato je vrlo važno reći da se ne isplati baš uvijek podnositi prigovor po onom već uobičajenom pravilu na svaku odluku odluku treba prigovoriti ili se žaliti. Jer ona bespotrebno zapravo usporava postupak. Ali u ovom slučaju baš zbog rješavanja i prigovora moći će se izreći i strožija kazna u povodu žalbe od one koja je dosuđena. dosuđena. Naravno da su korisne sve one sugestije koje će još više poboljšati da tijela državne uprave koje vode prekršajni postupak mogu izdavati prekršajne naloge, ali uz onu prvenstvenu stvar pripremljenosti i educiranosti. A to znači da i radni prostori takvih tijela u državnoj upravi moraju biti primjereni za vođenje ovakvog postupka. Stoga je vrlo jasna intencija uvođenje naplate novčane kazne na mjestu počinjena prekršaja i uz koje se uvjete se ona može izreći. za spomenuti je i institutu zastare koji smatram da zbog upravo što se radi o prekršajima morao bi biti za neke stvari i kraći, i kraći iz razloga ako se ne uspije u takvom brzom i kratkom roku biti učinkovit onda doista ne treba niti razmatrati mogućnosti zastare, jer samo nepotrebno onda opterećujemo statistiku kako nismo bili učinkoviti niti primijeniti dobar zakona, a zapravo vidimo kako ostali sudionici upravo u prekršajnim postupcima znaju i mogu izvršiti svaku sankciju koja je predviđena Zakonom o prekršajima. Zato bi uvijek trebao biti pristup da upravo subjekti prekršajnog postupka moraju biti temeljito educirani, moraju imati radne uvjete, jer na taj način može se jasno istaknuti da pojednostavljenje žalbenog sustava u funkciju ubrzanja postupka određena su i određena pravila baš da bi se bilo učinkovito i svrhovito. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma, Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Načelno naravno podržavam u prvom čitanju ovaj Prijedlog Zakona o prekršajima i u tom pogledu sasvim sigurno smatram da je on jedan korak dalje u zakonodavnom reguliranju ovog problema, odnosno problema prekršaja. Međutim ostaje visiti jedno ozbiljno pitanje u kojem se mi moramo sasvim, sasvim ozbiljno početi raspravljati, koje u širem smislu zapravo započeo funkcioniranja pravosuđa, a onda se prelama i na ovo pitanje. To je pitanje ne samo izricanja nego i provođenja sankcija zakazana i za prekršajna djela. Mi imamo sve češće situaciju da zapravo izrečene sankcije ne možemo realizirati. I zbog pretrpanosti zatvora, kada se radi o zatvorskim kaznama, s jedne strane. Neću govoriti o tome u kakvim su uvjetima u zatvorima, da čak i pučki pravobranitelj upozorava da se radi o povredi ljudskog dostojanstva zatvorenika već u pojedinim slučajevima i da se moraj poduzeti mjere, a što pokazuje zapravo u jednu ozbiljnu situaciju. Ili ćemo morati raditi i proširivati kapacitete kaznionica ili ćemo morati preispitati da li baš svako djelo koje imamo kao kazneno ili prekršajno djelo mora od ovih koje do sada imamo propisano završiti zapravo ako se radi o pravomoćnoj izvršnoj presudi bilo prekršajnog bilo redovnog suda sa kaznom zatvora. Osobno smatram da bi taj dio trebalo bitno, bitno preispitati i zapravo u tom segmentu smatram da je potrebno i u ovom prijedlogu zakona još jedanput to pitanje provjeriti, pogledati i urediti. Naime, nije dobro po principu da ispadamo što stroži pokušati rješavati ovakva neka pitanja. u takvoj situaciji po mom dubokom uvjerenju treba više tražiti nove instrumente od ne znam novčanih kazni, možda kod društvenog korisnog rada ili nekih drugih mjera koje će zapravo zamijeniti ovakve mjere. Mi u zadnje vrijeme idemo često puta sa sankcijama koje postaju sve oštrije i oštrije, a u biti ne postižemo drugi rezultat. Drugo pitanje koje bih htio postaviti jeste pitanje da se u nekim stvarima zapravo ni sada oko prekršajnih mjera, odnosno Zakona o prekršajima, a pogotovo kod kaznenih zakona ne može postići jedinstveni zapravo stav, jedinstvena politika koja će dovesti do kažnjavanja onih radnji ili prekršajnih ili kaznenih djela koji mogu ili koji bi mogli postati i kaznena djela, a koja su iznimno društveno opasna djela. Ja ovdje prije svega mislim i otvaram pitanje šta je sa problem neisplate plaća našim radnicima. Je li to stvarno ili nije prvo ne samo pitanje prekršaja nego i kazneno djelo koje može dovesti do vrlo ozbiljnih pitanja vezano za egzistenciju obitelji. Drugo pak pitanje koje isto tako otvaram je li sazrelo napokon vrijeme u Hrvatskoj, a više puta smo u ovoj sabornici o tome raspravljali da kazneno djelo neovlaštenog posjedovanja tvari ili pripravaka koji su propisom proglašeni opojnim drogama u malim količinama pretvorimo ne kako se to obično kaže dekriminalizira nego da se pretvori u prekršajno djelo i da zapravo skinemo sa tog dijela kazneno djelo. O čemu se radi? ako pogledate to kazneno djelo danas onda najveći broj onih koji su u pritvoru ili u zatvoru, dakle i nakon osuđene presude, se radi o osobama koje su zapravo ovisnici, koji su bolesne osobe, na stranu to u kakvim uvjetima odslužuju svoju kaznu i u kakvim uvjetima pothranjuju svoju ovisnost s jedne strane i s druge strane u kakvim uvjetima dolaze i počinju bivati zapravo regrutirani i za potencijalne dilere. Mislim da je vrijeme da se o tom dijelu sasvim ozbiljno raspravi, da ga se unese u sferu prekršajnih propisa da to bude prekršaj. Da u isto vrijeme otvorimo ono daleko još važnije, a to je pitanje izricanje mjera obaveznog liječenja itd. da te pogotovo mlade ljude i osobe koje se nalaze u jednoj veoma teškoj situaciji jer ovisnost je bolest i mi toga moramo biti svjesni i zbog toga i ovu primjedbu stavljam s nadom, s uvjerenjem da ćemo do drugog čitanja o tome otvoriti raspravu. Poglavito je pitanje u tome ako znate našu praksu. Danas otvorite novine i onda vidite da jedna osoba koja je osumnjičena dilanje drogom, koja je u pritvoru ima naravno kod sebe mobitel u pritvoru, u zatvoru. Dobiva redovno, piše bar tako u novinama, marihuanu itd. itd. A kako ona djeluje u pritvorima na one druge siročiće koji su ovisnici, koji su od takvih ili njima sličnih kupili zbog svoje ovisnosti i zbog svoje bolesti taj dio, a mi smo ih poslali u zatvor umjesto da smo izrekli prekršajnu novčanu kaznu ili društveno korisni rad i da smo mu isto tako izrekli mjeru obaveznog liječenja i vratili, stvoriti uvjete da ga pokušamo vratiti u život život koji je veoma važan. Slična situacija je kada je u pitanju i prekršaj koji su vezani za gospodarsko djelovanje, izazivanje zapravo stečaja koje bi se trebalo posebice razmotriti ili bankrota, da li to treba ostati prekršajno djelo ili bi moralo postati kazneno djelo. Ne samo u ekstremnim oblicima nego inače kao pravilo jer se radi zapravo o takvim slučajevima kada veliki broj ne samo vlasnik ima ili nema koristi nego veliki broj šteta imaju oni zaposlenici i obitelji koje se u tom dijelu nalaze i primjera radi ako to pogledate u zapadnoeuropskim zemljama bez ikakve dvojbe, bez ikakve dileme se za takve stvari proglašava kaznenim djelom, ne samo da se zatvara poduzeće itd. nego se proglašava kaznenim djelom i otvara se pitanje zaštite nacionalnih interesa, jer je pitanje rada i razvoja itekako važno pitanje od interesa onih koji su zaposleni itd. Dakle i ovu primjedbu stavljam. Što bih zapravo htio reći? Zakon je dobar kada se govori o klasičnim oblicima prekršajnih djela koji su inače poznati, međutim otvara se nekoliko novih područja društvenog neprihvatljivog ponašanja koje ima elemente ili prekršaja ili prijestup ili kaznenog djela, o kojem bi se zapravo trebalo i ovaj zakon ako idemo na drugo čitanje i ako idemo na potpuno novo donošenje zakona kao što je sada, dodatno raspraviti i ta pitanja razmotriti i otvoriti. Ja sam o tvorio neka, nisam sva, otvorio sam neka. I u tom segmentu bi trebalo ovo posebice još jedan puta razmotriti i još jedan puta raspraviti i vidjeti. Dobro je da je to u prvom čitanju, ja ću podržati zakon u prvom čitanju to sam rekao i uvodno, naglašavam to još jedanput, ali stavljam i ova pitanja da se još jednom rasprave. I zadnje koje bih još stavio, to je pitanje znate masu je propisa koji uređuju prekršaje što izravno što neizravno. I sa da se otvara jedno veoma važno pitanje. Da li je sazrela u nas situacija kao što je to u nekim zapadnoeuropskim zemljama primjerice u Njemačkoj, skandinavskim zemljama itd. da se čitavo ogromno područje prekršaja u financijskom, poreznom i carinskom poslovanju zapravo izvuče iz ovog segmenta i da se formiraju zapravo i posebni prekršajni sudovi, financijski prekršajni sudovi koji će napokon ta područja rješavati kao specijalizirani prekršajni sudovi koji će se s time baviti i koji će na ovakav način stvoriti prostor da se i ova pitanja rasterete. Oni mogu biti kao u nekim zemljama pri ministarstvima, mogu biti naravno i samostalni i odvojeni. To je drugo pitanje o čemu ne bih htio govoriti vezano za organizaciju, jer to je pitanje organizacije, ali ostaje pitanje funkcionalnog rješavanja problema jer mi često puta baš u tim segmentima dolazimo u poziciju da nam zastare predmeti. Ne samo zbog lošeg ili ne baš spremnog rada prekršajnih sudaca nego zbog opterećenja, zbog predmeta koji se natalože i kojih ima jako puno i u takvoj situaciji o tome treba i mora se voditi računa. Kada bi to se izdvojilo u posebni dio dio financijskih i prekršajnih, siguran sam da bi se efikasnije rješavalo i značajno doprinijelo zaštiti i nacionalnih i državnih interesa i naravno i pravnoj sigurnosti naših građana. Hvala lijepa gospodine predsjedniče.

Nakon mukotrpne reforme pravosuđa da se malo podsjetimo, da u trodiobi vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu posebnu vlast čini sudbena. Da nju obavljaju sudovi koji su tijela državne vlasti, a koji sudbenu vlast obavljaju samostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti određene zakonom. Zakon o sudovima kao temeljnim aktom kojim se utvrđuje ustrojstvo sudova propisano je da u Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju redovni i specijalizirani sudovi. Specijalizirani sudovi upravo su prekršajni sudovi uz trgovačke sudove i Visoki prekršajni sud, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske i Upravni sud Republike Hrvatske. Svugdje u svijetu, u Europi pa onda i u Hrvatskoj puno se očekuje upravo od prekršajnih sudova kao i prva neka distanca u kojoj se čovjek koji je prekršio pravo nalazi u susretu. Ovi redovni sudovi nešto su udaljeniji ili bi tako trebalo biti. Zbog toga naravno veliku društvenu ulogu oni imaju, a očekuje se u budućnosti da će imati. Stoga posebnu pažnju treba upravo pokloniti prekršajnom pravu, prekršajnim sudovima koji ga primjenjuju. Načelno za podržati je intenciju predlagača za načelom efikasnosti, ali nikad ne na uštrb prava čovjeka i građanina. Znam i pojedinačno kad mnogi od nas prigovaraju nekim normama procesnim, bilo da su u sferi kaznenog sudovanja ili parničnog sudovanja kada se ono okomi na njih pa zašto nije bilo opravdano ovo, trebao sam, nisam imao vremena itd. Dakle, mi mislimo da se to odnosi za neke druge, odnosno kada se kao dio vlasti bila izvršna ili zakonodavna želimo prikazati vrlo efikasni naspram tim istim građanima. Dakle, da skratim ovo uvodno u načelu je za podržati načelo efikasnosti, ali ne na uštrb utvrđenja istinitog činjeničnog stanja, a onda i pravilne primjene, odnosno pravilne odmjere prekršajne sankcije. Da li je sa ovakvim Prijedlogom tomu tako i ustvari možemo li mi i možemo ustvari ukidati sudove spajati ih neprirodno sa općinskim o čemu sam nešto jučer govorila što je i odlukom učinjeno sa velikom pompom da ponovim u nekakvom …/Govornica se pa je učinjeno nešto protuzakonito i protuustavno kada su spojeno nekoliko sudova Benkova, Prekršajni sud u Benkovcu, sa Općinskim sud u Benkovcu, zatim u Buzetu, Čambru, Iloku, Makarskoj, Otočcu, Pakracu i Pregradi, da se nije vodilo računa o tome da su na taj način prekršajni suci postali suci općinskog suda, da se više ne zna tko će o žalbama, o prigovor, odnosno o pravnom lijeku protiv tih prekršaja koji će sada nositi pečat i imati formu akta, odnosno odluke Općinskog suda, tko će se tu snaći? Međutim, potiho je eto ministarstvo od toga odustalo uz nekakvo …/Govornica se ne razumije./… obrazloženje javnosti da eto nisu ispunjena očekivanja. A kako su molim vas i kakva ste očekivanja imali i mogli imati? Međutim, možemo mi ajde spajati sudove, ukidati sudove, razdvajati ih, praviti razne kombinatorike, zakon do te mjere ubrzati da svedemo ljudska prava u prekršajnom postupku gotovo na minimum i hoće li to onda prekršajno sudovanje biti efikasno? U konačnici opet neće. Zašto? Zato što je veliki broj predmeta i na prekršajno sudovanje, i na prekršajne sudove kao i na sve ostale sudove u Republici Hrvatskoj. I postavlja se ključno pitanje, ovdje se, zapravo često kad raspravljamo o pravosuđu raspravljamo o tome koliko ima sudaca, koliko ima sudova, kojom brzinom se radi, naravno da su to ključna pitanja pravosuđa, ali izvorišno pitanje je zašto ima puno predmeta, zašto u takvoj jednoj maloj zemlji sa tako malim brojem stanovnika ima enormni broj predmeta? To su suštinska pitanja na koje neće odgovoriti pravosuđe nego na koje mora odgovoriti vlast, prije svega izvršna vlast, ali ono je rezultat dubokog sukoba i nepovjerenja pojedinca prema državi, ali jednako tako te iste države prema pojedincu. Ono je rezultat, odnosno uzrok dubokog sukoba na relaciji pojedinac društvo. Društvo je totalno anomično naše jer nije normalno da toliko prekršaja ima, da toliko povreda prava ima. Ona generiraju odatle sa ključnom porukom kada oni koji su pozvani prvi izvršavati zakone koji su ih donijeli ih ne primjenjuju, odnosno ne poštuju. Pogledajmo samo u redovnom sudovanju kod parničnih sudova da je država ponovo postala jedan od najvećih brojeva, jedan i onda je to loša poruka i na građane. Prekršiti zakon ne smatra se ništa odiozno. To je nešto što svak čini, ali svakog i ne zahvati u tom jednom općem izneredu ruka pravde bilo ova najblaža prekršajna do one najteže kaznene i onda svak misli pa možda se i na meni neće to slomiti. Dakle, mi moramo voditi računa o tome da se broj predmeta smanji, da ljudi poštuju zakone, da ih prihvaćaju, da to shvaćaju nešto ne kao odiozno, nego kao nešto što im olakšava život, sebi i drugima. To pretpostavlja jednu uređenu državu, izgrađene institucije koje nemamo, a ovakav Prijedlog Prekršajnog zakona pretpostavlja prije svega apsolutno uređenu upravu i administraciju, administraciju kojoj se vjeruje. Kada smo mi radili prije nekoliko godina novi Prekršajni zakon također se postavilo pitanje zašto je nama potrebna pa i prema …/Govornica se ne razumije./… faktorima i tijelima, pa zašto moramo u svemu predvidjeti sudsku zaštitu? Znate šta je odgovoreno? Zato što mi vašoj administraciji i vašoj upravi ne vjerujemo. Dakle, koliko god su brojne primjedbe i na pravosuđe koje također ne uživa povjerenje građana, ali još manje ta uprava i administracija, a sada joj dajemo velike ovlasti. Je li ona sposobna na to? Je li sposobna pružiti adekvatnu zaštitu građanima, odnosno adekvatno procijeniti i sankcionirati nešto što je do sada potpadalo potpadalo pod prekršajno sudovanje. To su bitna pitanja i što je urađeno na toj reformi uprave? Malo i nimalo. Moram napomenuti da je prije 10-tak godina se krenulo iz starog onog jugoslavenskog Prekršajnog zakona u usklađivanje upravo sa normama europskog prava sa pravnom stečevinom Europske unije koja ima upravo zadatak zaštititi temeljna ljudska prava i slobode jer je ocijenjeno da taj zakon ne udovoljava tome. E sad se postavlja pitanje je li ovo korak natrag upravo prema tom konceptu koje smo imali za vrijeme bivše države? To su ozbiljna pitanja na koje treba odgovoriti. Osim toga u čitavom zakonu ovako grubim pregledom sasvim je uočljivo da se, da dvije trećine starih odredbi postojećeg zakona ostaje na snazi, da se samo jedna trećina mijenja, ali zakon pompozno dobiva naziv novi Zakon o prekršajima. Je li pitanje komuniteta postupovnog i tehničkog pragmatizma misao vodilja koja se, kojom se rukovodilo u izradi ovog Prijedloga zakona? Osnovno pitanje, ne samo ovog Zakona, odnosno postojećeg pa i ovog novog Prijedloga, nego i svih ostalih jeste jačanje mogućnosti interpretacije normi. Pa naši zakoni kao da sliče na nekakve slikovnice. Doslovno mora sve biti nacrtano. Onda ukinimo i pravne fakultete gdje je osnovno pitanje interpretacije i primjene, a naši su se suci i naučili primjenjivati već dvije godine, tri koliko je na snazi ovaj Zakon i pravo i poboljšali su normu, to je istina iako moramo ne smije se zanemariti da je u zadnje tri godine 56% se povećala opterećenost Visokog prekršajnog suda. To je nešto enormno. I još nešto, upravo u cilju adekvatnosti i u cilju razrješenja nekih situacija koje su kobne imamo rasap sustava u zatvorima. Ne možemo dozvoliti i ne smijemo dozvoliti mogućnost supletorne kazne zatvora odnosno zamjenu i neuspjelost i nemogućnost države da naplati novčanu kaznu, pa zbog te nemogućnosti ona šalje takvog okrivljenika u zatvor. Upravo zatvorski sustav koji je pred kolapsom pokazuje sve promašene politike kako u kaznenom sudovanju tako i u prekršajima dosada a ubuduće ta rak rana uopće se ne iscrpljuje odnosno ne popravlja nego upravo dapače.

se ukidaju ljudska prava odnosno citiram: "Ljudska prava svedena su na minimum." Mislim da se to treba ispraviti jer to uistinu nije točno. Svakome je u prekršajnom postupku i temeljem ovoga propisa dakle osigurana sudska zaštita. Ono što je kolegica u svojoj raspravi zapravo izbjegla kazati da je kompletno kriza prekršajnih postupaka i opterećenost Visokog prekršajnog suda zapravo nastala donošenjem Zakona o prekršajima 2002. godine i njegovom primjenom u praksi. I ovaj zakon je zapravo jedan novi, kvalitetniji zakon. Zapravo ispravlja sve one anomalije i pravne institute koji su bili ili egzistiraju još i dan danas i uvedene su u prekršajno pravosuđe 2002. godine. Rasterećenje Visokih prekršajnih sudova o kome ste, je uvažena kolegica dogodila, upravo će se dogoditi ali tek primjenom predloženih prekršajnih instituta. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završni osvrt. Državna tajnica Snježana Bagić. Povredu Poslovnika ste imali. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine predsjedniče. Evo, moj uvaženi, naš uvaženi kolega Emil Tomljanović ispravljao je netočni, povrijedio je Poslovnik odredbu članka 209. jer je kazao ovako. Da je kolegica, da je ispravljao to jer kolegica je izbjegla reći i onda komentira nešto što ja nisam rekla. A uvodno je rekao, prvotno je rekao dakle tu je jedna povreda Poslovnika. A na isti način on kaže, meni stavlja u usta što ja nisam rekla, da će ovim zakonom biti suspendirano odnosno ljudska prava svedena na minimum. Ja ni minimum ni maksimum nisam uopće u cijeloj svojoj raspravi, nego sam postavila otvoreno pitanje hoće li biti smanjena? Dakle, to je jedno retoričko pitanje.

Završni osvrt. Državna tajnica Snježana Bagić. Izvolite! **Bagić, Snježana** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Vladi Republike Hrvatske

pojedinim raspravama previše puta je bilo izrečeno a pojedini zastupnici su se na to i osvrnuli da ovom zakonu nije prethodila rasprava, stručna rasprava tj. da suci kako Visokog prekršajnog suda tako i Prekršajnih sudova nisu bili upoznati sa tekstom zakona. Praksa je inače Ministarstva pravosuđa kod zakona koji se odnose na pravosuđe i na njegovo funkcioniranje je da sve tekstove zakona koje rade radne skupine inače sastavljene i od predstavnika sudova, Državnih odvjetništava odnosno pravosudnih tijela te akademske zajednice dostavlja najvišim sudovima i sudovima svim ostalima na mišljenje. Dakako, to sad ovisi o njihovoj organizaciji pa možda i interesu koliko će se aktivno uključiti. uključiti. Jasno kad je riječ o ovakvim važnim zakonima onda i kad se dostave i najširoj stručnoj javnosti na mišljenje i ta javnost katkada može biti podijeljena. Treba uvažavati pravo na individualno mišljenje. Međutim, ovaj zakon doista jesu radili stručnjaci, jest radila struka. Sastavljen je bio od radne skupine, već sam rekla u kojoj su bili predstavnici i Visokog prekršajnog suda i pojedinih prvostupanjskih sudova i više puta je raspravljan. Dapače jedan od prigovora je bio da je zakon stajao u ladici godinu i pol dana, pa što se čekalo? Zakon jest dugo pripreman, nije stajao u ladici. A razlog zašto je tako dugo trajala njegova priprema je upravo bila ta da se provede što šira stručna rasprava s jedne strane. I s druge strane da se pripreme i tijela državne uprave kao jedni od ovlaštenih provoditelja ovoga zakona odnosno tužitelja što prije za njegovu provedbu. Zašto? Zato što je ovdje rečeno da ovaj zakon znači korak unatrag 20, 30 godina. Ne bih to tako rekla. Ovaj zakon će značiti zapravo promjenu kulture ponašanja ne samo onih koji bi trebali provoditi ovaj zakon, tijela državne uprave i sudova, nego i svih nas. odnosno često puta čujemo od pojedinaca koji su bili negdje u inozemstvu, vani, kažu čuj, to tamo nema puno rasprave, dođe ti ne znam policajac ili inspektor, naplati ti kaznu i to je učinkovita provedba. I mi to smatramo pozitivnim dakako opravdano. S druge strane to što tražimo i što komentiramo da je dobro vani, kod nas očigledno još nije možda dovoljno sazrila ta svijest da i mi moramo takve norme ponašanja usvajati, da moramo ako smo povrijedili pa i ova pravila ponašanja koja nisu kazneno djelo u smislu kaznenog djela propisanog Zakonom o kaznenom postupku, nego ipak lakše povrede društvenoga ponašanja, ali ona su kažnjiva, kažnjavaju se. I onaj koji je povrijedio i takve norme ponašanja treba zato odgovarati, treba platiti odgovarajuću kaznu ili se treba provesti druga odgovarajuća sankcija. Međutim, pri tome se postavlja pitanje tko to onda treba provoditi? Je li nužno uvijek da za takve manje povrede društvenih pravila ponašanja sude suci i da se provodi sudbeni postupak, osobito već u startu u prvome stupnju? Takve povrede pravila ponašanja po našem sudu i sankcionirati u prvom redu upravna tijela. Analiza primjene platnoga naloga već po postojećem zakonu pokazuju da ono što je u prvom redu Policija izricala, samo već sam to rekla u uvodnom izlaganju, samo 1/3 je bila, završavala po žalbi pred Prekršajnim sudom. Sada ocjenjujemo da bi 70% postupaka pred Policijom a 50% ukupno koja pokreću upravna tijela mogla i završiti pred upravnim tijelima. Dakako to ne znači je u takvim kaznama koje će izricati tijela uprave neće biti osigurana sudska zaštita. Uvijek je osiguran sudski postupak odnosno po žalbi takve postupke će provoditi Prekršajni sudovi. To će doprinijeti s jedne strane znači u prvom redu to su postupci koji po svojoj prirodi nisu, ne moraju biti vođeni pred sudom. Osigurana je sudska zaštita ali sudska zaštita kako će se provoditi po ovom prijedlogu zakona će značiti istodobno i rasterećenje sudova i prekršajnog a dakako u prvom redu onda i Visokog prekršajnog suda. To istodobno znači da će se omogućiti Visokom prekršajnom sudu kao drugostupanjskom sudu sudu da provodi ono što mu jest osnovna zadaća kroz svoje pravorijeke po žalbi doprinosi ujednačavanju sudske prakse. Istodobno ćemo time dakle imati i mogućnost da taj sud djeluje kao …/Govornik se ne Upravna tijela će izricati kazne novčane za koje su …/Govornik se ne razumije./… po ovom zakonu a Visoki prekršajni sud i prekršajni sudovi će u prvom redu suditi za ona prekršajna djela koja koja kao povrede ponašanja, kao gospodarska djela, …/Govornik se ne razumije./… okoliša, nasilja u obitelji su značajnija u lepezi prekršajnih dijela propisana I onda dakako se time omogućuje sucima da primjenjuju zakone s kojima će i građani biti zadovoljniji i omogućit će da i sudovi prekršajni u toj širokoj lepezi propisa koje primjenjuju mogu ujednačavati sudsku Ovdje je bilo dosta riječi i oko same zastare. Zastara nije propisana zbog toga kako bi se eskulpirali sudovi ili suci. Istina jest da je dosta veliki broj postupaka završavao u zastari. Svi prekršajni sudovi u 2005. godini su riješili ukupno otprilike 402 tisuće predmeta, negdje 49 tisuća predmeta je završilo zastarom a što se tiče Visokog prekršajnog suda od ukupno riješenih predmeta u istoj godini 35 tisuća 600 i otprilike 20 tisuća 600 je završilo u zastari. Ja to ne govorim zbog toga da bi govorila o neradu tih sudova jer kao što vidite sudovi su riješili veliki broj predmeta. uz naravno poboljšanje i zakonodavna i organizacijska na sudovima nisu samo sudovi ti koje možemo okrivljavati za veliki broj zastare jer se postavlja pitanje kada taj postupak opće od nadležnih tijela dođe pred sud i koliko vremena ostaje. Dakle, zastara, produženje rokova zastare treba u prvom redu omogućiti da svi oni koji su se ogriješili o društveni sustav pa bili to i prekršaji u konačnici budu kažnjeni, da se ne kaže da će se raznim procesnim smicalicama izbjeći kazna bilo naplata njena, bilo eventualna zatvorska kazna. Tome ne služi i to nije cilj produženja rokova zastare jer će se to omogućiti bitnom izmjenom procesnoga odnosno raspravnoga postupka gdje se uvodi žurni postupak za određena kaznena djela, zatim promjenom mogućnosti izricanja žalbe, izuzeća suca pa i dostave. Naime, sada se više omogućava izricanje dostave na oglasnoj ploči suda pa i promjenom uloge branjenika znači odvjetnika koji zastupa osobu u postupku ne umanjujući dakako njihova ljudska prava niti pravo na obranu ali sprječavajući da oni koristeći takve procesne instrumente onemogućuju vođenje postupka i njegovo dovršenje u razumnome roku. Stoga uvažene dame i gospodo zastupnici, ovo je prvo čitanje. Sve ove primjedbe i prijedlozi će biti pažljivo na razini stručne skupine razmotreni kako bismo imali prekršajni zakon učinkovit, efikasan što nam je svima zajednički cilj. Zahvaljujem.